Første næstformand (Karen Ellemann): Mødet er åbnet. Medlem af Folketinget Jens Rohde har meddelt mig, at han fra dags dato ikke længere repræsenterer Kristendemokraterne. Jens Rohde står herefter pr. 26. august 2022 uden for grupperne. Første næstformand (Karen Ellemann): Fra Udvalget til Valgs Prøvelse har jeg modtaget indstilling om, at 1. stedfortræder for Dansk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds, Susanne Eilersen, godkendes som ordinært medlem af Folketinget fra fra og med den 1. august 2022, da Kristian Thulesen Dahl nedlagde sit mandat pr. 31. juli 2022. Jeg har endvidere modtaget indstilling om, at 1. stedfortræder for Enhedslisten i Københavns Storkreds, Jonathan Simmel, godkendes som ordinært medlem af Folketinget fra og med den 12. august 2022, da Rune Lund nedlagde sit mandat pr. 11. august 2022. Er der nogen, der ønsker ordet? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 13:01 Afstemning

er åbnet og starter ved, at ordføreren for Socialdemokratiet, hr. Troels Ravn, får ordet. Tak for det. Ruslands invasion af Ukraine har haft og har fortsat betydning for dansk økonomi. De stigende el- og gaspriser rammer mange danskere, og særlig de grupper uden de store indtægter bliver ramt hårdt. Vi kan alle mærke det, når vi tanker bilen op, og når vi handler, men nogle mærker det som sagt hårdere end andre, og der har vi naturligvis en pligt til at hjælpe. Samtidig skal vi gøre det her på en måde, som både er retfærdig og socialt balanceret på den ene side og økonomisk ansvarlig på den anden side. Derfor blev vi inden sommerferien enige med et bredt flertal af Folketingets partier om at sikre en målrettet kompensation til de danskere, der er hårdest ramt af de stigende priser. Det lovforslag, vi så behandler nu her i salen, skal udmønte to tiltag fra den aftale. For det første foreslås en lempelse af den almindelige elafgift, så den fra den 1. oktober 2022 lempes med 4 øre pr. kWh stigende stigende til 4,3 øre pr. kWh i 2023. På den måde gør vi elregningen lidt billigere for danskerne. For det andet foreslås det at forhøje det maksimale beskæftigelsesfradrag, så fradraget maksimalt kan udgøre 43.500 kr. for indkomståret 2022, og for indkomståret 2023 forhøjes det til 44.300 kr. På den måde sikrer vi en håndsrækning til helt almindelige danskere i arbejde. Alt i alt sikrer det her lovforslag yderligere målrettet og ansvarlig kompensation til danskerne som følge af de stigende priser. Derfor støtter Socialdemokratiet forslaget, og det skulle jeg hilse og sige at også Radikale Venstre gør. Tak. Jeg er glad for, at ordføreren nævner de stigende benzinpriser, som gør det svært for rigtig mange ganske almindelige borgere at komme frem og tilbage på arbejde og få tingene til at køre rundt. Så det er jeg glad for ordføreren nævner. I den anledning kunne jeg godt tænke mig at spørge: Hvad har regeringen tænkt sig at gøre ved de stigende benzin- og dieselpriser derude, når man nu mener, at det er et problem? Det, vi i dag behandler, er jo en aftale, som blev indgået her kort før sommerferien, som har de her elementer omkring det maksimale beskæftigelsesfradrag, omkring lempelse af elafgiften, en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til visse overførselsmodtagere, forhøjet su-fribeløb osv. Det er det, som det her omhandler. Det er rigtigt, at rigtig mange jo mærker stigende priser eksempelvis også på benzin og diesel. Der må vi sige, at det her skal gøres klogt, og derfor er der ikke intentioner om at skulle lave ændringer på de afgifter. Det her skal gøres klogt, sådan at vi ikke puster yderligere til inflationen, eller sådan at jeg vil gerne svare ordføreren for Nye Borgerlige på den måde, at det her altså omhandler den kompensationspakkeaftale, der blev indgået før sommerferien. Det var ordføreren selv, der nævnte de stigende benzinpriser, så derfor spørger jeg jo til, hvad regeringen vil gøre ved de stigende priser. Man kunne jo sænke afgiften på benzin og diesel, som man har gjort i Tyskland, men jeg kan høre, at det vil man ikke, fordi man ikke vil puste til de stigende priser, kan jeg forstå på ordføreren. Der vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at når man sænker afgifter på benzin og diesel, så bliver priserne altså lavere, og hvis man så finansierer det ved mindre offentligt forbrug, så puster det heller ikke til inflationen. Men vi kan nu konstatere, at regeringen

danskere, særlig de økonomisk hårdest trængte, handling, men også klog handling. At nedsætte afgifterne på benzin og diesel mener vi ikke er en klog handling, i forhold til at det vil være en mangelvare. Det ville være bedre at spare på benzin og diesel. Og der er andre veje at gå. Det er jo rigtig godt, at Nye Borgerlige og ordføreren som sædvanlig har mange gode idéer, men jeg kunne måske også opfordre til, at man så fra Nye Borgerliges side gik ind og tog ansvar. Altså, når jeg kigger på, hvem der er med i den her ellers brede politiske aftale, også fra borgerlig side med Venstre og De Konservative, så er det jo igen tydeligt, at Nye Borgerlige har svært ved at tage et ansvar. Nye Borgerlige er stort set aldrig med i nogen som helst af de aftaler, der bliver indgået. Hørte jeg virkelig, at Socialdemokratiets svar på de stigende benzinpriser og befordringsomkostninger, der er, er, at så må folk bare spare på benzinen? Er det virkelig det svar, man får, at hvis man bor i Ringkøbing og arbejder i Esbjerg, så skal man kun køre til arbejdet og ikke fra arbejdet? Er det det, der er svaret, eller er det, at man så skal skære ned på ungernes fritidsaktiviteter, sådan at man måske kun kan spille fodbold eller håndbold – eller hvad man nu gør – halvdelen af gangene? Er det virkelig sådan, at Socialdemokratiet siger til danskerne, at når priserne stiger og det bliver dyrere at befordre sig, så må man bare blive siddende derhjemme? Kl. 13:09 Første næstformand drøfter nu, og det, der er i det her lovforslag, er, at også beskæftigelsesfradraget bliver hævet. Og det er jo netop for også at tilgodese – som jeg også sagde i min tale – alle de danskere, der tager på arbejde hver dag, og som er afhængige af at køre. Men mit svar til Nye Borgerliges ordfører var, at det ikke er klog politik at sænke afgifterne på benzin og diesel i en situation, hvor der er mangel på netop benzin og diesel, og hvor priserne også af den grund stiger, foruden inflation osv. Det er ikke klog politik, derfor går vi en anden vej. Det her skal vi gøre, og derfor er jeg også glad for den her brede politiske aftale med et bredt politisk flertal i Folketinget. Det her skal vi gøre på en klog måde, på en socialt retfærdig måde, på en ansvarlig måde. Det er ikke klogt at sænke benzinafgifterne, kan jeg forstå. Nu må man jo ulykkeligvis antage, at Danmark ikke er det eneste land, hvor der er en socialdemokratisk regering. Vi har en i Tyskland, vi har en i Sverige, vi har en i flere af vores nabolande, og der har man jo sænket afgifterne på både benzin og diesel. Det har også haft den effekt, at svenskere og tyskere jo så har fået en lavere pris på benzin og diesel.

vi har en god og stærk økonomi, vi har høj beskæftigelse, lav ledighed, og vores nøgletal er rigtig fornuftige. Men, som jeg siger, er rigtig mange ramt. Særlig de økonomisk hårdest trængte familier er ramt, og derfor kommer vi med flere politiske tiltag og bl.a. jo også den her aftale fra før sommerferien. Men der er også andre ting, der er besluttet, og som ifølge regeringens holdning peger i den rigtige retning. Og så bliver det også diskuteret i Tyskland, om den afgiftsnedsættelse i øvrigt var så klog, og om det er den politik, man skal gå efter. Det mener jeg ikke det er. Kl. 13:11 Første næstformand (Karen Ellemann): Den næste korte bemærkninger er fra fru Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti. Og velkommen i Folketinget. Tak for det. Nu drejer det her sig jo om nedsættelse af elafgiften, og der ligger en afgiftsaftale fra 2018 på det her område. Mener Socialdemokratiet, at at det her er en ordentlig nedsættelse? Vi går imod et valg – det ved vi jo alle sammen – så det virker lidt som valgflæsk. Forbrugerne derude finder først ud af, når det er rigtig vinter, hvad det her egentlig vil sige. Altså, nu går man ud og siger, at man giver borgerne en håndsrækning ved at nedsætte elafgifterne med 3 øre. Jeg tror, vi får nogle meget, meget skuffede, trængte borgere her til vinter, hvor de ser, at elpriserne bare stiger derudad. Ville det ikke være smartere, hvis Socialdemokraterne måske gik ud og sagde: Den aftale, man lavede, der skulle nedfase elafgiften over år, går vi ind og effektuerer fuldt ud allerede på nuværende tidspunkt? Med hensyn til valgflæsk siger jeg nej. Altså, det her er jo lige netop det modsatte af valgflæsk. Det her er ansvarligt, det er ordentligt. Og vi siger jo netop også, at vi ikke med en tryllestav kan gå ud og få alle de her ulemper og alle de her økonomiske trængsler, som der er tale om, og som er kommet i relation til inflationen og krigen i Ukraine, til at forsvinde. Vi kan ikke gå ud sådan bredt og kompensere alt og alle. Det kan vi ikke. Men vi kommer med en samlet pakke af tiltag, som jo – kan man sige – er med til socialt retfærdigt og klogt at kompensere de borgere, der har det sværest. Og det er jo rigtigt, som ordføreren siger, at vi har en energiaftale fra 2018, som

Jo, men nu kan det være, at folk er gået fra hus og hjem, når vi når til 2024, for vi ser allerede nu de her prisstigninger på energiafgiften. Og jeg tror da, at regeringen og Socialdemokratiet kommer til at skuffe rigtig mange vælgere, ved at man nu tror, at man får en lempelse, som virkelig rykker. Jeg tror, vi kommer til at se, at der er mange, som må gå på tvangsauktion, fordi de simpelt hen ikke kan betale deres udgifter her hen over vinteren. Jeg ved godt, at man ikke kan give i pose og i sæk, men jeg synes jo også, at der er andre er andre ting, man kan give til. Jeg tror bare, at det er at stikke folk blår i øjnene, og i Dansk Folkeparti er vi i hvert fald klar til at gå ind i en forhandling, hvis regeringen inviterer til det, hvor vi også er villige til at kigge på, hvor finansieringen skal findes. Altså, valgflæsk og det at stikke blår i øjnene på folk er jo netop at stille nogen noget i udsigt, som man så ikke kan finansiere, og som man ikke kan finde økonomisk dækning for. Og det er jo ikke det, vi gør her. kompensationsaftale fra juni er altså på 3,1 mia. kr. Det er jo ikke bare pebernødder, vi taler om. Og der er jo mange elementer, og jeg oplistede også nogle af dem. Så det her er hverken at stikke blår i øjnene på folk eller at give valgflæsk, nej, det er troværdigt, det er ansvarligt, det er klog politik, og så er det selvfølgelig en erkendelse af, at der er nogle grupper i vores befolkning, som er hårdt ramt af de stigende priser og af inflationen. (Ordfører) Louise Schack Elholm (V): Tak for ordet. I øjeblikket kan vi jo godt mærke, at priserne stiger: Energipriserne stiger, priserne i supermarkederne stiger, alt stiger i pris. Jeg hører også fra rigtig, rigtig mange danskere, at de synes, det er svært at få enderne til at at få økonomien til at hænge sammen. Derfor er vi også gået med ind i det her rum for at prøve at gøre noget for at hjælpe danskerne med de økonomiske udfordringer, de har her og nu. Det kommer nok ikke som en overraskelse, at sænkelsen af elafgiften og forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget er mærkesager for Venstre. Vi synes jo, at den mest effektive måde at lempe danskernes udfordringer på er igennem skatteinstrumentet. Det foregår lige for alle, så alle er lige for loven, og det vil sige, at den måde, det foregår på, er meget objektiv, og der er en rimelighed, og det er rimelig hurtigt at gennemføre. Så vi synes, det er et rigtig godt instrument. Vi lemper så kun med 4 øre i år og 4,3 øre til næste år, så vi havde selvfølgelig gerne set en større lempelse, men en hvilken som helst lempelse, vi kan få, er vi selvfølgelig glade for. Så har vi fået en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, det er en stigning på omkring 2.000 kr. om året. Det er jo heller ikke den største stigning i verden, men dog trækker det i den rigtige retning. regeringen har gjort det sådan, at det i mindre grad kan betale sig at arbejde, i en tid, hvor omkostningerne ved at gå på arbejde stiger, synes vi da, at det er en hjælp i den rigtige retning, og derfor bakker vi Vi er glade for, at vi trods alt er blevet hørt så meget, at vi også har nogle afgiftsinstrumenter og nogle skatteinstrumenter med i løsningen i forhold til de udfordringer, som danskerne står med her og nu. Så på den baggrund kan jeg sige, at Venstre støtter lovforslaget. Tak til Venstres ordfører. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Socialistisk Folkeparti, og det er hr. Carl Valentin. Velkommen. Kl. 13:17 (Ordfører) Carl Valentin (SF): Tak for det. I SF er vi meget opmærksomme på, at de danske elpriser er steget rigtig meget det sidste halve års tid, og det er ret bekymrende, og det er noget, der rammer mange mennesker. Derfor er det helt på sin plads at sænke den almindelige elafgift. Stigende elpriser rammer os alle sammen, og jeg er ikke i tvivl om, at langt størstedelen af danskerne kan mærke de stigende priser, når de kigger på deres månedlige budgetter, hvad enten det handler om fødevarer eller elektricitet. Men det er vigtigt for mig at understrege, at de stigende elpriser jo særlig rammer de danskere, som har allermindst. Derfor er det vigtigt, at vi fra politisk side reagerer nu og indfører en midlertidig lempelse på den almindelige elafgift, men de her stigende priser er dog ikke noget, som danskerne selv kan gøre for. Det er ikke den enkeltes skyld, at det er blevet markant dyrere at være dansker, og derfor er jeg glad for, at vi tager ansvar fra politisk side nu. Det er dog ikke kun i lyset af danskernes pengepung, at det her er et fornuftigt forslag; det er egentlig også fornuftigt i et klimaperspektiv. Der er stadig mange steder i Danmark, hvor vi er afhængige af fossile brændstoffer og russisk gas, og derfor er det også i et klimamæssigt perspektiv fornuftigt at lempe den almindelige afgift på elektricitet. Vi skal fra politisk side frembringe økonomiske incitamenter for danskerne til at skifte til energikilder, der i langt højere grad er bundet op på grønt produceret elektricitet. Hverken fossile brændstoffer eller dyre grønne løsninger er vejen frem. Derfor er den her lempelse af den almindelige elafgift også en god idé i et bredere perspektiv. Her til slut vil jeg også benytte lejligheden til at slå et slag for, at en lempelse af den almindelige elafgift ikke bare løser alle problemer automatisk. Vi skal stadig også have fokus på energibesparelser, og det skal vi, fordi det er nødvendigt, at Danmark i højere grad bliver et land, hvor vi forsøger at mindske forbruget af energi i så høj grad som muligt; det skal vi for danskernes pengepung, men i den grad også fordi vi står midt i en klimakrise. Tak for ordet. Tak til hr. Carl Valentin. Der er ingen korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Enhedslisten, og det er hr. Søren Egge Rasmussen. Velkommen. Kl. Det her er jo en del af en større aftale, og det er rigtig fedt at være med til at lave en stor grøn fond, som kan være dynamoen i omstillingen af det danske samfund sådan klimamæssigt og energimæssigt. man sige, et mindre tiltag, en 4-øresnedsættelse af elprisen pr. kWh, når prisen ligger på 4-8 kr. Det er jo ikke det, der redder de danskere, som er klemt på økonomien. Det med beskæftigelsesfradraget er der så lidt mere schwung i for dem, der har beskæftigelse, men dem, der ikke har beskæftigelse, er jo så lidt på den. Fra Enhedslistens side ser vi frem til at se et finanslovsforslag fra regeringen. Det er jo der, hvor man kan have det store overblik og prøve at stykke noget sammen, som virkelig hjælper danskerne. på vores ønskeliste har vi, at man øger den grønne check målrettet alle dem, som tilbage ved nytår fik den grønne check, og at man ser på, hvor meget den skal hæves, og der må det så være ministeren, som har det overblik over, hvor meget den skal hæves. Vi har også været med til at sige ja til den her varmecheck, som jo helt sikkert hjælper nogle, som har gasvarme. Så vi stemmer for det her lovforslag og kigger frem mod, at der kommer et finanslovsforslag fra regeringen, hvor vi kan prøve at arbejde med noget, som er en god løsning for danskerne. Men vi kan også risikere, at De Radikale hellere vil have et valg end at redde danskerne, så vi må se, hvad der sker. Tak til hr. Søren Egge Rasmussen. Næste ordfører kommer fra Det Konservative Folkeparti, og det er fru Mona Juul. Velkommen. Kl. 13:20 (Ordfører) Der er jo nogle af os, der håber rigtig meget på valg, vil jeg lige skynde mig at sige til ordføreren for Enhedslisten. Men tak for ordet om det her lovforslag, der hedder L 204. Det var en rigtig god dag, dengang vi lige inden sommerferien lavede en aftale om en grøn skattereform og en grøn fond. For i Det Konservative Folkeparti har vi længe ønsket en omlægning af skatten i Danmark, så det bliver dyrere at udlede CO2 og til gengæld billigere at betale andre skatter, som belaster borgere og virksomheder. Det afgørende for os er, at begge dele bliver opfyldt. Det var det selvfølgelig også i forhandlingerne om den her CO2-afgift. Mange andre partier ønskede en grøn skattereform, som kun gik ud på at gøre det dyrere at udlede CO2, men som ikke sænkede andre skatter. På den måde bliver den grønne omstilling bare en negativ pisk, som samtidig stiller os dårligere konkurrencemæssigt. Og der har Konservative hele tiden gjort det klart, at modsvarende skattelettelser var en forudsætning for, at vi ville acceptere en reform – en reform, som vi rigtig gerne så. For klimapolitik skal ikke kun være en vandmelon, som er grøn udenpå og rød indeni. Den grønne omstilling skal ikke gøre os fattigere. Vi skal bruge den til at omlægge vores skatter, ikke til at hæve dem, og vi skal blive rigere som samfund, ikke fattigere. Vi er fuldstændig villige til at betale, hvad den grønne omstilling koster. Det skal vi være. Men når vi nu kan lave en grøn skattereform, som både gør os rigere og mere grønne, så skal vi selvfølgelig gøre det. Derfor lavede vi en aftale, som ikke hæver skattetrykket, men naturligt også opfylder Det Konservative Folkepartis ønske om at holde de samlede skatter i ro. Da vi så kom til forhandlingerne om den grønne fond, ville regeringen gerne benytte lejligheden til også at kompensere for de stigende priser. set også gerne i et vist omfang, men forhandlingerne var jo strandet i Klimaministeriet. Med den aftale, vi har til første behandling her i dag, lykkes det endelig at lave en finansieret aftale, som samtidig sænker nogle skatter til gavn for danske elforbrugere og alle danskere i arbejde, som dermed slipper lidt billigere i skat, det er vi glade for. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi gerne ser, at man går helt anderledes kraftigt til værks. Man kan altid kigge i vores nye skatteudspil. Men for nu ønsker jeg at takke de andre partier for lovforslaget, som vi selvfølgelig stemmer for. Tak til fru Mona Juul. Der er ingen korte bemærkninger til ordføreren. Og hermed kan jeg byde velkommen til den næste ordfører, som kommer fra Danmarksdemokraterne, og det er hr. Dennis Flydtkjær. Det her er jo udmøntningen af en aftale mellem regeringen, Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, som vi jo naturligt nok ikke er en del af. Det handler om kompensation for stigende priser på specielt energi. Vi synes, det er godt med fokus på det, for der er rigtig mange, der er blevet ramt af de her stigende priser, og rigtig mange mennesker har svært ved at få det økonomiske til at hænge sammen; så det er rigtig godt, at vi prøver at hjælpe danskerne med det. Det er et ret simpelt forslag, og man kunne så også have håbet, at det var kommet noget før. Det er jo ikke nyt, at energipriserne er steget derude, og det er ret sent, man her hen på sensommeren 2022 kommer med en hjælpende hånd. et ret simpelt forslag, hvor det første element er en lempelse af elafgiften i fjerde kvartal i år og så også i 2023. Den første er på 4 øre, og næste år – hold fast – bliver det hele 4,3 øre pr. kWh. Og det er selvfølgelig et skridt i den rigtige retning, men når man nu kan opleve at have en kilowatt-time-pris på 7,5 kr., så er 4 øre nok ikke det, der gør, at folk bliver vildt begejstrede og siger, at nu er deres privatøkonomi reddet i al evighed. egentlig opfordre aftaleparterne til, at man med de stigende priser, der også har været siden, får genåbnet den her aftale og set på, om man ikke godt kunne gå lige et skridt videre, for 4 øre i forhold til den store pris, der er, på 7,5 kr. er ikke meget – ja, faktisk har prisen været helt oppe på 10 kr., når den har været højest. Så er der det andet element, og det er en forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag, også i fjerde kvartal i 2022 og så i 2023, med 1.900 kr. Det er sådan set ganske fornuftigt, for så får man da trods alt et incitament til at gøre noget ved det, hvis man har svært ved at få det økonomiske til at hænge sammen, altså ved at man får mere ud af at arbejde. Begge dele er ganske fornuftige, så vi kan støtte Tak til ordføreren. Der er ønske om en kort bemærkning til ordføreren. Det er hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Værsgo. Kl. 13:25 Morten Messerschmidt (DF): Det er jo første gang, vi har lejlighed til at stifte bekendtskab med Danmarksdemokraternes politik, og det tror jeg der er mange der har siddet og glædet sig til. Nu ved vi så, at man gerne vil lempe elafgiften mere end 4 øre, at man gerne vil hæve beskæftigelsesfradraget med mere end 1.900 kr., forstår jeg. Kan vi få lidt flere konkrete forslag? Altså, hvad er det, Danmarksdemokraterne gerne vil for eventuelt at hjælpe i den økonomiske situation, som mange danskere sidder i derude? Jeg har ikke rigtig set nogen udspil, andet end at det skal være snusfornuftigt. Så hvilke konkrete ting kan vi forvente fra hr. Dennis Flydtkjærs parti? tak for interessen for det. Der er mange ting, der er steget, og man kommer jo ikke til at kompensere danskerne for alt, men specielt energipriser på forskellige energikilder synes vi det er oplagt at kigge på. Elafgiften er en af dem, men det kunne også være benzin og diesel, som spørgeren selv var inde på i en kort bemærkning til, jeg tror, det var Socialdemokratiet.

Det har medført stigende grænsehandel, fordi vi danskere så har en langt højere pris, end de har i vores nabolande. Så det kunne også være et element, man kunne kigge på med fordel, altså lavere benzin- og dieselafgifter i en imidlertid periode. Kl. 13:26 Første næstformand grupper, som er meget hårdt ramt, altså de pensionister, der ikke har så meget, ved f.eks. at lade ældrechecken blive skattefri eller måske forøge ældrechecken? Hvordan ville man se på det? Det kan jeg ikke svare på, for det har vi simpelt hen ikke nået at drøfte endnu. Men jeg kan i hvert fald nævne det forslag, der kommer sidst på dagsordenen i dag, som omhandler noget af det samme, altså hvor man giver et tilskud til dem, som også modtager ældrecheck. Det vil vi støtte. Det er jo lidt noget i samme retning, om man giver et ekstra tilskud til dem, der får ældrecheck, eller om man gør den skattefri. Jeg tror faktisk, at det koster stort set det samme. Vi støtter det forslag, der kommer senere i dag, og så må vi jo få diskuteret færdigt, om den så skal være skattefri fremadrettet. Men det har vi ikke nået at diskutere til bunds. Tak til hr. Dennis Flydtkjær. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er fru Susanne Eilersen. Velkommen. Kl. Som de foregående ordførere også har været inde på, står vi jo i en forfærdelig krise og situation i Europa med krigen og med truslen fra Rusland, derfor er der mange borgere, som lige nøjagtig føler sig trængt. I Dansk Folkeparti har vi lavet et udspil, der hedder »En hjælpende hånd«, fordi vi ved, at priserne på mad, el, varme og benzin og diesel er steget forfærdeligt. Vi hører allerede nu, at der er rigtig mange, som har svært ved at få det til at hænge sammen, og det er til trods for, at det kun har stået på et forår og en sommer. Nu ser vi så ind i et langt efterår og en lang vinter, hvor el og varme bliver en megastor udgift for rigtig, rigtig mange. Det her forslag mener vi ikke er vidtgående nok. Det er selvfølgelig et skridt i den rigtige retning, men jeg tror, at der er mange danskere, der håber på, at de får en hjælpende hånd her hen over vinteren, men at de så bliver skuffet og må se sig gå fra hus og hjem, inden vi når til foråret igen. I Dansk Folkeparti ser vi gerne, at vi tager det ekstra skridt, genåbner den energiaftale, der var fra 2018, og fremrykker de nedjusteringer, der er i den, fordi vi mener, at det her er et skridt, et lillebitte skridt, men at vi har brug for en reelt hjælpende hånd, så det kan mærkes ude hos borgerne. Selvfølgelig stemmer Dansk Folkeparti for forslaget, for et lillebitte skridt er altid bedre end ingenting. Tak til fru Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti. Der er ikke nogen korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige, og det er hr. Lars Boje Mathiesen. Velkommen. Kl. 13:29 (Ordfører) 4 øre – det er så regeringens svar til danskerne på de stigende elpriser, som vi ser derude. Til folk, der har svært ved at få tingene til at hænge sammen og betale elregningen, siger Men, men – vi stopper ikke her, for til næste år fråser vi lidt; der får I 4,3 øre. Så hæver vi det. Det er helt fantastisk. Det er ganske enkelt grotesk, at en regering kan være så tonedøv over for den virkelighed, som foregår lige derude. Ordføreren fra Socialdemokratiet stod og sagde: Ja, det er jo et problem med de stigende benzinpriser. Og i Nye Borgerlige giver vi dem fuldstændig ret i, at det er et problem. Når vi så spørger ind til, hvad regeringen vil gøre ved de stigende benzinpriser, får vi Det er altså svaret til danskerne: ikke noget. Nej, for pengene skal vi bruge til at købe stemmerne til det kommende valg. Venstrefløjen og deres klimafanatikere skal have nogle penge, og så kører vi ned ad den sti. Så er det lige meget, om danskerne derude ikke har råd til at betale deres regninger. Og her skal man huske på, at over halvdelen af folks elregninger i dag er moms og afgifter – over halvdelen. Forestil jer, hvad man kunne gøre, hvis man herinde i Folketinget havde viljen til at sætte befolkningen foran sig selv. I Nye Borgerlige mener vi, at vi skal sænke elafgiften ned til EU's minimumssats. Det er, hvad vi kan gøre herfra. Grundlæggende mener vi ikke rigtig, at EU skal blande sig i vores afgiftsniveau, men for at vi kan få Folketinget med, må vi jo nøjes med det. Det vil give en forbedring. Vi mener også, at de første 90.000 kr., du tjener, skal være skattefri. Derefter skal der betales 37 pct. i skat, og der skal ikke være noget arbejdsmarkedsbidrag. Vi vil fjerne registreringsafgiften på biler og sænke afgiften på benzin og diesel. der skal til, for at danskerne derude har råd til at eksistere, så de kan få en familie til at hænge sammen. Og jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange fra regeringen og støttepartierne, der har travlt med at kigge ned, for de burde kigge op og kigge ud på den danske befolkning. De burde i stedet tage ansvar, for det er rent faktisk dem, der sidder med magten og kunne gøre noget på nuværende tidspunkt. Nu kan vi så høre, at erhvervsministeren holder pressemøde, mens vi står her. Og hvad vil man så gøre ved de stigende priser? Jo, man vil intensivere overvågningen og nu lave et omfattende pristjek. Jamen prøv at høre: Det kan jeg gøre på 5 minutter. Priserne stiger. Det behøver man ikke at undersøge, man behøver ikke at bruge endnu flere offentlige kroner på intensivering for at se, om priserne stiger, for det gør de. Det, borgerne burde forvente, er, at der er et Folketing og en regering, som rent faktisk handler på det og så sænker skatter og afgifter ved at spænde livremmen lige en anelse ind. Men uha nej, det går ikke. Så ved behandlingen af det her kunne vi i Nye Borgerlige måske godt tænke os at spørge – og det vil vi gerne have et svar på: Hvor meget er det egentlig, at regeringen har fået mere ned i lommerne som afgifter grundet de stigende elpriser? Hvor meget er det, regeringen og staten har fået mere ind på, at benzinpriserne er steget derude? Hvor meget er det, regeringen har fået mere ind på, at dieselpriserne er steget derude? Det kunne vi godt tænke os at få svar på. Og hvor meget har man fået mere ind i momsindtægter, på grund af at priserne er steget derude? Jeg synes, danskerne fortjener svar. Jeg synes, danskerne skal vide, hvem det er, man sidder og polstrer lige nu med de stigende priser. Er det statskassen, eller hvor forsvinder pengene hen? Tak for ordet. Tak til ordføreren. Der er ønske om en kort bemærkning til ordføreren. Hr. Troels Ravn, Socialdemokratiet, værsgo. Kl. 13:33 Troels Ravn (S): Tak for det. Jeg vil gerne bede ordføreren for Nye Borgerlige om bare sådan helt stille og roligt at forklare, hvorfor det var, at Nye Borgerlige forlod forhandlingerne og ikke kunne være med, eksempelvis da regeringen som et oplæg til kompensationspakken her foreslog, at befordringsfradraget skulle forhøjes. Altså, ordføreren har jo også i dag udtalt sig om bilisterne og keret sig om pendlerne, hvilket der er god grund til. Men kan ordføreren bare helt stille og roligt forklare: Hvorfor er det så, at Nye Borgerlige, når det kommer til stykket, ikke kan være med til at tage ansvar

som giver den gennemsnitlige danske børnefamilie et sted mellem 5.000 og 6.000 kr. mere netto i lommen om måneden. Det mener vi er seriøst. at flytte rundt på noget med 3 og 4 øre mener vi ærlig talt er useriøst. Selvfølgelig kommer vi til at stemme for det, for det er da en skattesænkning, som vi er glade for. Men det er grundlæggende useriøst, at det er det svar, som man har til danskerne. der blev skruet noget ned for volumen, da ordføreren for Nye Borgerlige her skulle forklare, hvorfor man ikke kunne være med til at støtte en forhøjelse af befordringsfradraget. Det synes jeg sådan set klæder ordføreren. Men det her er symptomatisk, for politik handler jo om, ligesom det er med den her kompensationspakke, at indgå nogle brede politiske aftaler, som kan bære. alvorlig situation, hvor man står med inflation og stigende priser, går vi ind og gør noget, som hjælper de allermest økonomisk trængte borgere her i landet. Det er politik! Politik er jo ikke altid blot at være imod

Så det forstår jeg ikke. Men vi vil gerne snakke bilisme, for vi mener sådan set, at registreringsafgiften skal fjernes fuldstændig. Og så skal vi have et opgør med de her forfejlede ejerafgifter, vi har. Der skal være en ensartet ejerafgift pr. bil i stedet for, så det ikke er politikerne, der skal adfærdsregulere, hvilke biler folk køber. Og så skal vi fjerne sænke benzinafgiften og dieselafgiften og også elafgiften, hvis man har elbil. Jeg kan love ordføreren for, at det vil have stor, stor betydning for, at folk vil have råd til at køre frem og tilbage. Det er ikke de her småtterier med 4 øre, som man kører med her. Tak til hr. Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Liberal Alliance, og det er hr. Alex Vanopslagh. Tak. Jeg vil begive mig ud i, hvad der normalt ville være en svær øvelse, men i dag er det ikke så svært, og jeg vil egentlig gerne rose regeringen for tænkningen og logikken bag det her lovforslag. For logikken fejler jo ikke noget: Danskerne er presset af inflation og stigende priser – den bedste måde at hjælpe dem på er ved at lade dem beholde flere af deres egne penge, sænke afgifter, øge beskæftigelsesfradraget. Det synes jeg er en god måde at tænke på, og jeg synes, at det helt åbenlyst også er effektivt end at skulle uddele checks til udvalgte borgere, der så skal vente i månedsvis på dem, og så havner de alligevel de forkerte steder. Så jeg håber, man vil fortsætte ned ad den her vej. Det er jo lidt i småtingsafdelingen, som mange andre ordførere også har påpeget i løbet af behandlingen her, men retningen er rigtig, og vi vil gerne gå videre i Liberal Alliance. Vores politik er, at beskæftigelsesfradraget skal fordobles, så man beholder de første 7.000 kr., man tjener hver måned, til sig selv. Man skal kunne forsørge sig selv, inden man skal forsørge alle mulige andre. Og vi ønsker at nedsætte elafgiften til det minimum, som EU tillader, både fordi det er det rimelige og kan hjælpe danskerne, men også fordi det kan hjælpe den grønne omstilling på vej. I det omfang, at den strøm, vi bruger i Danmark, er grøn, er det jo godt, at afgiften på grøn el ikke er særlig høj. Jeg kan alligevel ikke lade være med lige at knytte en kommentar til, at det sådan lidt er nogle peanuts, nogle småmønter, man deler ud. Man sænker elafgiften med 4 øre når man har nogle af de lidt mere ideologiske debatter, både her i salen, men også i al almindelighed, særlig med venstrefløjspartier, kan man jo ofte høre, når man snakker skat, at der er sådan en grådighed hos rige mennesker, hvis ikke de vil betale så meget og aflevere så meget i skat. Jeg får næsten lyst til at sige, at man også kan vende den om og sige, at der politisk er en vis grådighed på vegne af statskassen, når det er, at man ikke kan unde danskerne lidt flere penge, vel at mærke af deres egne penge. Det er jo ikke sådan, at statskassen er presset, at vi står og mangler penge, at riget er fattigt, at dansk økonomi ikke hænger sammen set med sådan statsfinansielle briller. Men mange danskeres privatøkonomi er presset. Så en smule mere gavmildhed kunne være formålstjenlig, altså at man skruede lidt ned for sit eget forbrug, så danskerne ikke skulle skrue alt for meget ned for deres, ja, man kunne jo på sin vis sige, at regeringen skulle pålægges et samfundsbidrag, hvor den sænker afgifterne og dermed bidrager til samfundet. Og det vil så hermed være en opfordring, jeg vil give: Lad os pålægge os selv et samfundsbidrag, hvor vi sænker skatter og afgifter, så vi kan bidrage til samfundet. Det var ordene. Tak til hr. Alex Vanopslagh, Liberal Alliance. Der var ingen korte bemærkninger til ordføreren. Og så vidt jeg kan se, er der ikke flere ordførere i salen, som ønsker at deltage som ordførere, og dermed kan jeg give ordet til skatteministeren.

Tak for det, og tak for den positive modtagelse af lovforslaget, som jo i virkeligheden ligger i naturlig forlængelse af, at der også er et bredt politisk forlig bag det her forslag. Der er ingen tvivl om, at Ruslands invasion af Ukraine har betydet, at også dansk økonomi bliver påvirket. Danskerne mærker det, bl.a. når varmeregningen skal betales, når der skal betales benzin, og når dagligvarerne skal indkøbes. Udviklingen i priserne er kommet relativt pludseligt og hurtigt, og mange danskere har haft svært ved at nå at tilpasse sig. Med den aftale, der er indgået om kompensation af borgerne for de stigende energipriser, som vi indgik før sommeren, giver vi på en ansvarlig og balanceret måde en økonomisk håndsrækning også til de mennesker, der har mindst. Jeg vil også være ærlig og sige, at vi jo ikke hermed kompenserer den brede befolkning for alle de udgifter, der samlet set er. Priserne stiger hurtigt og meget, og her har vi jo så forsøgt før sommeren at finde en balance, hvor vi hjælper dem, der har mest brug for det, uden samtidig at øge forbruget uhensigtsmæssigt i en tid med høj inflation. Når det er sagt, følger vi selvfølgelig energipriserne meget nøje hver dag, hele tiden, og vi er meget bevidste om, at de stigende priser kan få betydelige konsekvenser for mange danskeres husholdningsøkonomi. i dag behandler vi som sagt et lovforslag, som gennemfører dele af aftalen. Vi nedsætter midlertidigt elafgiften i fjerde kvartal i år og i hele 2023. En lempelse af den almindelige elafgift vil i en tid med prisstigninger gøre danskernes elregning lidt billigere. Lempelsen af den almindelige elafgift kommer oven i en række allerede aftalte lempelser, f.eks. fra »Energiaftalen« i 2018, aftalen »En ny reformpakke for dansk økonomi« og »Aftale om grøn skattereform for industri mv.« Med lovforslaget gennemføres også en forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag for 2022 og 2023. Forhøjelsen af det maksimale beskæftigelsesfradrag er med til at sikre, at lønmodtagere med almindelige lønninger får hjælp til at håndtere de pludseligt stigende priser. Lempelsen af beskæftigelsesfradraget kommer oven i den lempelse, der allerede var vedtaget som led i aftalen »En ny reformpakke for dansk økonomi«. Så har jeg selvfølgelig bemærket spørgsmålene, særlig fra Nye Borgerlige. Jeg ved ikke, om jeg kan se Nye Borgerliges ordfører i salen; det kan jeg sådan set ikke, her havde en oplevelse af, at Nye Borgerliges ordfører, hr. Lars Boje Mathiesen, sprang lidt op som en løve og faldt ned som et lam, da han fik spørgsmålet om, hvor Nye Borgerlige var henne, da vi forhandlede i foråret. For det er fuldstændig rigtigt, som den socialdemokratiske ordfører korrekt spørger til, at da havde vi faktisk et forløb, hvor vi fra regeringens side havde en ambition om at lave en kompensationspakke hurtigere, end det lykkedes. Men alle kan jo læse, for det er helt offentligt, at vi ikke lykkedes med det, fordi der ikke var flertal for det i Folketinget. Nogle af dem, der sprang fra først i de forhandlinger, var jo Nye Borgerlige, men det var også Dansk Folkeparti. Så vi havde enormt svært ved at komme ind til bordet og få lavet en konkret aftale. Og det er fuldstændig korrekt, som Socialdemokratiets ordfører også spørger til, at vi faktisk fra regeringens side havde spillet ud med, at vi gerne ville være med til at forøge befordringsfradraget. Så det er jo lidt paradoksalt i dag på den måde at springe op som en løve – og derfor er jeg også glad for spørgsmålet – og falde ned som et lam, når man bliver spurgt om, hvorfor man så ikke tager ansvar. Hvis svaret er alle mulige andre vidtløftige løfter, som man jo godt ved ikke hænger sammen, og som vil føre til en meget, meget markant svækkelse af den offentlige sektor i Danmark og dermed ikke er genstand for noget, som i hvert fald regeringen ser sig selv i, så er det ikke et svar til helt almindelige danskere, og så er det jo nemmere at stå og lave videoklip i salen og tage ordet uden at tage reelt ansvar. Med den her aftale, som alle formentlig godt kunne have set sig selv være lidt bedre i, tager vi noget reelt ansvar, og det er jeg glad for opbakningen til. Tak for ordet.

vedrører bare en forståelse af forslaget. Altså, ifølge Det Økonomiske Råd forventes inflationen for indeværende år, 2022, at blive på 4,9 pct., og når nu forslaget her reducerer elafgiften med 4 øre, hvor stor en procentdel det så er af den gennemsnitlige elpris. Det synes jeg ville være rart at vide. Altså, når borgerne derude skal betale 5 pct. mere for deres varer, hvor mange procent er det så, at de 4 øre udgør? jeg egentlig også høre det i forhold til befordringsfradraget. Der forstår jeg, at det er med hele 8 øre, at regeringen er kommet danskerne i møde. Hvis man ser på de 8 øre pr. kørt kilometer, svarer det så til de 5 pct., som inflationen er steget? er steget? Så når nu skatteministeren står her og soler sig i det og skoser os, som synes, at det her er uambitiøst, vil jeg bare lige høre, om man gider sætte nogle procentsatser på i forhold til den virkelighed, som danskerne derude lever i. Jeg tror, at jeg vil afstå fra at stå og lave procentregning i hovedet heroppe fra talerstolen, men jeg vil bare sige, at jeg ikke ved, hvad det er, ordføreren refererer til i forhold til den sidste del om befordringsfradraget. Men det er jo rigtigt nok, at Skatterådet i april, den 26. april, forhøjede taksterne for kørsel fra 1,98 til 2,16 kr., og det er så 18 øre. Jeg ved ikke, om det er det, hr. Morten Messerschmidt refererer til. Og det gjorde de ud fra en gennemsnitspris på benzin over hele året, altså i hele 2022, på 15,77 kr. pr. liter på benzin. Dagsprisen er i øvrigt, kan jeg oplyse, 15,19 kr. Og den takstforhøjelse, som Skatterådet lavede der i april, er dækkende for hele 2022, dvs. med tilbagevirkende kraft. Det er bare sådan af oplysende karakter. Så er det jo rigtigt, at jeg lidt skoser Nye Borgerlige, og jeg vil egentlig også gerne skose Dansk Folkeparti lidt, for jeg havde faktisk en ambition om at prøve at lave en kompensationsaftale, da vi sad og forhandlede en aftale om grøn skattereform og havde samtaler med partierne, og jeg måtte bare konstatere, at det ikke var muligt at få hverken Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti til at være med til at lave en kompensationsaftale. Det beklager jeg da, men jeg synes også, det hører med, når man så i dag står og skoser den aftale, som en række partier trods alt har taget ansvar for. Og jeg kvitterer da for, at I ender med at stemme for. Det er jo helt rimeligt. Altså, når vi ikke vil være en del af det her, er det jo, fordi det er at gøre grin med danskerne, og det synes jeg grundlæggende også skatteministeren bekræfter. Så svær er procentregning jo ikke. Altså, det drejer Hvis vi nu siger 4 øre af 1 kr., altså hvis elprisen var på 1 kr., så er der tale om 4 pct. Nu er elprisen jo desværre ikke på 1 kr.; den svinger et sted mellem 7 og 10 kr., at den procentvise kompensation, som man her giver danskerne på elregningen, ligger og roder rundt omkring 0,2 og 0,25 pct. Der kunne jeg bare godt tænke mig at høre, om skatteministeren ligesom synes, at det sådan afspejler regeringens ambitionsniveau helt generelt, altså at når danskerne derude oplever prisstigninger på 5 pct., så er det på det niveau, at en socialdemokratisk regering vil hjælpe. Nu må danskerne og vælgerne jo selv vurdere, hvem der gør mest grin med dem: Er det dem, der sætter sig til bordet og laver en aftale, eller er det dem, der i foråret ikke ville være med til at lave en aftale og nu står og kommer med hån og spot om de partier, der rent faktisk flytter noget konkret? Det er jo altid nemmere at stå og råbe og sole sig i at have store ambitioner, men man skylder vel i virkeligheden, når man sidder i Folketinget, og når man er et ansvarligt parti, at sætte sig til bordet og prøve reelt set at lave nogle resultater. Jeg kunne konstatere, at det kunne vi ikke få Dansk Folkeparti med på eller Nye Borgerlige med på, og det synes jeg bare hører med til billedet – sådan rent oplysende – når vi nu har den her dialog i dag. Jeg medgiver fuldt ud, at det her ikke løser det hele i forhold til det fulde billede af de priser, som stiger og stiger, og det er også derfor, jeg siger klart her, at vi selvfølgelig følger udviklingen meget nøje.

Velkommen tilbage i salen. Jeg er glad for, at ordføreren er kommet tilbage, eftersom jeg i virkeligheden også havde noget at sige til ordføreren og var helt bange for, at ordføreren var gået. Jeg kan da fuldt ud bekræfte, at vi først havde forhandlinger omkring kompensation. Vi kunne ikke samle flertal i Folketinget for det. Dernæst forsøgte vi også at lave de forhandlinger i regi af »Grøn skattereform«. Så ja, der var selvstændige forhandlinger omkring kompensation først – vi kunne ikke samle flertal – og det var også her, vi bl.a. havde spillet ældrechecken og befordringsfradraget på banen. Og da vi ikke havde flertal for det, bl.a. fordi Nye Borgerlige ikke ville være med, så forsøgte vi i regi af

Der deltog Nye Borgerlige i de forhandlinger? Det er bare lige for at få det afklaret. Nu var det ikke mig præcis, men ministeren siger jo, at Nye Borgerlige blev inviteret til forhandlingerne om den grønne skattereform, så jeg vil gerne høre, om ministeren kan bekræfte det. Jeg kan bekræfte, at jeg har haft et møde med ordføreren om forskellige emner af foråret. Her havde jeg jo også til en start en gennemgang, som jeg havde med alle partier, af »Grøn skattereform« og omkring synet på, hvor man lå henne.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

Tak, formand. Og tak for ordet. I hele samfundet mærker vi i øjeblikket, at der er en inflation, og nogle af dem, der mærker de stigende priser, er jo så bl.a. de studerende. Med det her lovforslag giver vi de studerende en mulighed for at tjene mere ved siden af deres su, og dermed kompenseres de også bl.a. for inflationen. Vi har i Folketinget allerede besluttet at hæve

I Socialdemokratiet bakker vi naturligvis op om lovforslaget, og jeg vil gerne anerkende det gode og konstruktive samarbejde med partierne bag aftalen. De stigende priser ønsker ingen af os, og jeg er glad for, at vi bredt i Folketinget samarbejder om at løse nogle af de udfordringer, som inflationen medfører. Socialdemokratiet bakker op om lovforslaget. Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til ordføreren. Og hermed kan jeg byde velkommen til den næste ordfører, og det er ordføreren for Venstre, fru Ulla Tørnæs. Som vi netop hørte, handler det her lovforslag jo mestendels om at ændre på ikrafttrædelsestidspunktet. For vi har jo allerede tidligere her i Folketinget vedtaget, at vi hæver fribeløbet for su-modtagere. Og det var, da vi da vi vedtog det, et forslag, som Venstre støttede og stemte for. Derfor kan vi naturligvis også, i lyset af behov for og mangel på kvalificeret arbejdskraft, stemme for, at vi med lovforslaget her fremrykker ikrafttrædelsestidspunktet – og det er alene det, lovforslaget handler om – fra den 1. januar 2023 til den 1. januar 2022, altså sådan at de studerende allerede i indeværende år får mulighed for at tjene mere, end de har kunnet hidtil. Alt i alt er det et forslag, der som sagt bidrager til, at de studerende får bedre muligheder for at at have en tæt tilknytning til det arbejdsmarked, som de er ved at uddanne sig til at blive en del af, og det synes vi er rigtig, rigtig positivt. Og hvis vi så oven i hatten med forslaget her bidrage til at udvide arbejdsstyrken, så er det en win-win-situation – hvis formanden tillader mig at bruge engelske udtryk fra talerstolen. Så jeg vil tillade mig at sige, at det faktisk kun er positivt og godt med forslaget her. Tak. Tak til ordføreren. Jeg hørte det som en vind-vind, og det er helt godkendt og helt i orden. Så er ordføreren for Socialistisk Folkeparti klar. Velkommen til fru Astrid Carøe. Kl. Det er de færreste, der kan leve af deres su, og derfor er der rigtig mange studerende, der har et studiejob ved siden af deres studier. De stigende energipriser og den høje inflation rammer mange hårdt, jo også de studerende, mange har måttet arbejde mere i 2022, end de gjorde for et år siden, fordi deres penge simpelt hen er mindre værd i dag. De studerende har mange økonomiske bekymringer. Dem løser vi ikke med det her forslag, men med det her forslag sikrer vi, at det i hvert fald ikke er bekymringen om at skulle betale su tilbage, der er en af dem. Derfor støtter vi i SF op om lovforslaget om at hæve fribeløbet med 4.000 kr. gældende for hele 2022. Derudover er det jo også enormt lærerigt for de studerende at få erhvervserfaring i løbet af deres uddannelse, og det er og det er også med til at styrke deres position som nyuddannede, hvis de har en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg vil bare pointere, at vi med det her lovforslag ikke skal sende et forkert signal. Det bekymrer jeg mig om, hver gang vi hæver fribeløbet, altså at vi ikke skal sende et forkert signal til både studerende og arbejdsgivere om, hvor meget de studerende kan påtage sig ved siden af et fuldtidsstudie. Det er ikke hensigten, at muligheden for at tjene mere ved siden af su'en skal føre til stress, mistrivsel og frafald. Og for SF er det vigtigste i hele su-systemet, at vi har vores stærke su og bliver ved med at have den, og jeg synes, det er vigtigt at pointere, især i en tid, hvor den bliver udfordret ofte og meget fra mange forskellige sider, at den vigtigste grundsten i vores su-system er, at

Tak for det. I Radikale Venstre støtter vi naturligvis også op om lovforslaget, der jo egentlig bare fremrykker ikrafttrædelsesdatoen for den forhøjelse af fribeløbet, som vi allerede vedtog her i Folketinget før sommerferien, og som Radikale også bakkede op om. Det giver rigtig god mening, når vi står i en situation, hvor flere studerende bliver udfordret lige nu og her, og hvor det derfor er højaktuelt at sørge for, at den forhøjelse rent faktisk kommer til at virke allerede i 2022, og at det ikke først er i 2023, at vi får ordnet det her, så vi i hvert fald får sikret, at de studerende ikke i lige så høj grad med hensyn til om man bliver ramt af at skulle tilbagebetale su, hvis man har arbejdet lidt mere, altså nu, hvor tingene også kommer til at koste mere. Jeg er bekymret for de studerende på nuværende tidspunkt. De står med nogle store udfordringer i forhold til at kunne få regningerne betalt og få tingene til at løbe rundt økonomisk. Jeg er i hvert fald glad for, at vi får taget det her skridt til at få hjulpet dem. Der kommer også noget andet, der hjælper nogle af de studerende – i lovforslaget herefter – som er særlig ramt, og det er vi naturligvis også glade for. Så Radikale Venstre støtter naturligvis lovforslaget. Tak. Tak til ordføreren. Jeg ser ikke nogen ordfører for Enhedslisten, og dermed kan jeg give ordet til ordføreren for Det Konservative Folkeparti, og det er fru Gitte Willumsen. Lovforslag nr. L 205 har til hensigt at følge op på en aftale, som vi tidligere har indgået med regeringen og en række partier i Folketinget. Aftalen går ud på, som andre ordførere også har været inde på, at fremrykke forhøjelsen af su-fribeløbet med 4.000 kr. om måneden gældende fra den 1. januar 2022. Hos Det Konservative Folkeparti er vi enige med regeringen i, at det er godt, at de studerende får vished om deres økonomi, så de får mulighed for at tage højde for forhøjelsen af fribeløbet hurtigst muligt, sådan at man ved, hvad man har at gøre godt I en tid, hvor priserne stiger, kan det være afgørende for de studerende at have mulighed for at tjene lidt mere ved siden af deres su, sådan at deres disponible indkomst øges. Det giver ro og tryghed. Når man har orden i sin økonomi, har man også overskud til mere: til at studere og til at dyrke sine interesser. Det giver trivsel. Set ud fra et arbejdsmarkedssynspunkt, hvor vi har mangel på arbejdskraft, vil forhøjelsen af fribeløbet øge arbejdsudbuddet. Nogle af de brancher, som er særlig udfordret, kan forhåbentlig tiltrække noget arbejdskraft, som de står og mangler lige nu. Her tænker vi særlig på serviceerhvervene. Det er vores håb, at vi med det her forslag kan hjælpe både erhvervslivet og de studerende på én og samme tid. Så Det Konservative Folkeparti støtter forslaget. Tak til ordføreren. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til ordføreren. Og hermed kan jeg give ordet til ordføreren for Danmarksdemokraterne, og det er hr. Jens Henrik Thulesen Dahl. Det er lidt af en jungle, vi ser ind i i det her med det laveste, mellemste og højeste fribeløb, i forhold til hvor meget man må tjene ved siden af sin De forskellige fribeløb afhænger af, om man i den aktuelle måned modtager su, har frasagt sig su eller er uden for uddannelse, dvs. ikke har flere klip, ikke modtager slutlån eller ikke opfylder betingelserne for retten til uddannelsesstøtte. Så som studerende skal man virkelig time sin indtjening, også i måneder, hvor man har fravalgt at få su, og helt paradoksalt må man heller ikke tjene for meget, hvis man i den sidste del af uddannelsen ikke kan få su af den ene eller den anden grund. Jeg kan godt forstå, at mange ikke forstår det. Der burde som minimum være frit slag til at tjene ekstra penge, hvis man ikke modtager su samtidig. Samtidig har vi en situation, hvor der overalt mangler arbejdskraft, ledigheden er historisk lav og mange brancher har svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Det gælder bl.a. hotel- og restaurationsbranchen, finansierings- og forsikringsvirksomheder, sundheds- og socialvæsen og meget, meget mere, hvor det er svært at finde medarbejdere. Og det er jo rent faktisk et landsdækkende problem. Generelt kan man se, at næsten hver tredje forsøg på at rekruttere er forgæves. Tag f.eks. manglen på arbejdskraft i både det nære sundhedsvæsen og på hospitalerne, som jo aktuelt går ud over patienter og borgere, som har brug for ordentlig behandling, pleje og omsorg. Under coronaen besluttede vi at fjerne indtægtsloftet for uddannelsessøgende, der deltog i samfundskritiske funktioner i forbindelse med beredskab i forhold til covid-19. Efter ansøgning kunne man få lov til at tjene den indtægt, som man tjente, som man tjente, uden at blive trukket i sin su. Det var lidt bureaukratisk, men i høj grad et signal om, at vi gerne så, at man ved siden af studiet gjorde en indsats for samfundet. Derfor vil vi fra Danmarksdemokraternes side foreslå, at vi ophæver indtægtsgrænserne ved modtagelse af su. Su skal fremover gives, under forudsætning af at stipendiemodtageren er reelt fuldtidsstuderende. De specifikke krav for den praktiske gennemførelse i forhold til dokumentation og kontrol af, at stipendiemodtageren er fuldtidsstuderende, udarbejdes i en dialog med uddannelsesinstitutioner og studenterorganisationer. Ved at ophæve indtægtsgrænsen for su giver vi de studerende mulighed for at arbejde mere ved siden af studiet uden at blive modregnet. Det giver et økonomisk incitament til at yde mere på arbejdsmarkedet. Samtidig hjælper vi trængte brancher, da de studerende hermed får mulighed for at tage arbejde, som branchen ikke kan skaffe tilstrækkeligt med arbejdskraft til. Det er ønskværdigt, at studerende sideløbende med studierne opnår kompetencer i erhvervslivet, som kan benyttes i det videre arbejdsliv. Dermed letter det også de studerendes overgang fra at være studerende til at være nyuddannet i en fast stilling, ligesom det øger dimittendernes mulighed for beskæftigelse og faktisk også viser sig at give højere løn for dem, som har relevant erhvervserfaring. Nogle vil nu blive bekymrede over, om de studerende magter friheden. Jeg har læst høringssvaret fra Danske Studerendes Fællesråd, hvor de udtrykker bekymring for, at udvidelsen af fribeløbet vil flytte fokus fra selve studiet og over på langt større fokus på arbejdet. I Danmarksdemokraterne har vi stor tillid til, at studerende under studietiden selv kan varetage balancen mellem studie- og arbejdsliv. Samtidig må man jo også sige, at det er en balance, som de studerende allerede i dag nødvendigvis forholder sig til. I dag skal de så derudover have styr på, hvor meget de har tjent, så de kan få sagt fra over for arbejdsgiveren, så de ikke tjener for meget i forhold til de forskellige indtægtsgrænser. Der tror jeg egentlig godt, vi kan have tillid til, at de studerende kan tage ansvar, og at de studerende selv kan vurdere, hvor meget de kan arbejde ved siden af deres fuldtidsstudie. Tak til ordføreren. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er fru Susanne Eilersen. Velkommen. der har vi jo sagt ja til, at man gerne må fremrykke den her forhøjelse af su-fribeløbet på 4.000 kr. Det er rigtig godt, at vi nu får et højere fribeløb. I Dansk Folkeparti havde vi faktisk også gerne set, at der slet ikke var nogen øvre indtjeningsgrænse for fuldtidsstuderende. Det ville regelforenkle utrolig mange ting, og det ville også gøre, at den studerende var mere fri til at tage det arbejde, der er. Derudover må vi også sige, at det er rigtig godt, at fribeløbet nu bliver hævet. Vi så jo i foråret under coronaen, hvor regeringen tog podere ind til sundhedsfremmende ting

da de så var færdige som podere, havde de faktisk ikke en reel mulighed for at gå ind og tage et job i erhvervslivet, fordi der var den her øvre grænse. Vi er glade for, at den bliver hævet nu, sådan at også erhvervslivet, som har vildt meget brug for arbejdskraften, nu også får mulighed for at få det. Men vi indgår også gerne i forhandlinger om, at vi regelforenkler det her område, og at vi helt hæver den øvre grænse. Tak til ordføreren. Der er ikke ønske om korte bemærkninger. Den næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige, og det er hr. Lars Boje Mathiesen. Velkommen. Kl. unge mennesker lov til at tjene nogle flere penge. Det kan jeg ikke have noget imod, og derfor kan Nye Borgerlige godt støtte det her. Jeg skal også hilse fra Liberal Alliance og sige, at de også godt kan støtte det. Grundlæggende kan man sige, at det her også er et område, der kunne trænge til en god gang sanering og til at, der blev ryddet op i noget makværk, der handler om, hvornår man må tjene penge, og det ene og det andet med de forskellige satser og alt muligt andet. Men det kan vi forhåbentlig gøre efter et valg, hvor der kommer en borgerlig regering til; så kan vi få ryddet op på også det her område. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger til ordføreren, og jeg ser ikke flere ordførere, der ønsker at bidrage her til ordførertalerne. Så dermed kan jeg give ordet til uddannelses- og forskningsministeren. Tak for det, formand, og tak for støtten til lovforslaget og for de positive bemærkninger, der er faldet om det. Som det er fremgået, følger vi jo op på den aftale, regeringen indgik med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti den 24. juni 2022 om kompensation af borgere for stigende energipriser og altså den del af den aftale, der handler om at forhøje su-fribeløbene med 4.000 kr. pr. måned. Det har Folketinget jo egentlig allerede vedtaget i juni skulle gælde fra 2023, og nu sørger vi altså for, at det også gælder i indeværende år, fra og med 2022. Det vil altså give de uddannelsessøgende, der måtte ønske det, mulighed for allerede fra i år at tjene 4.000 kr. mere om måneden, uden at de bliver modregnet i deres su. Jeg vil gerne gentage den grundlæggende pointe her, der også fremgår af forskellige høringssvar, og det var også en, der gik igen i SF's ordførers indlæg her, altså at det primære naturligvis er den uddannelse, man er på, og at det jo også er en forudsætning for at modtage su, at man er fuldtidsstuderende. Ikke desto mindre mener vi godt, at det er muligt at forhøje det her fribeløb med de her 4.000 kr. mere om måneden.

til at klare den her situation, vi er i med de stigende priser, og det er jo grupper, der har vanskeligt ved at øge deres indtægt ved siden af studierne. Men jeg siger tak for bemærkningerne her og ser frem til den videre behandling af lovforslaget.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 næste punkt på dagsordenen er: 4) 1. behandling af lovforslag nr. L 206: Forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet,

jeg skal lige, mens jeg husker det, hilse fra Det Radikale Venstre og sige, at de anbefaler lovforslaget. Det er et lovforslag, som jo er en del af aftalen fra den 24. juni, som de tidligere sager også har været, og det er en aftale om kompensation af borgere for de stigende energipriser. Jeg tror, det er vigtigt at understrege, at der er tre elementer, hvori det er et engangsbeløb, der er udgangspunktet. Det første element er 5.000 kr. fordelt i 2022 og i 2023 til pensionister, der modtager ældrechecken. Det andet element er i forhold til førtidspensionister og seniorpensionister og dem på tidlig tilbagetrækning, efterløn og fleksydelser, og det er med 2.000 kr. pr. 1. januar 2023. Og så er der det tredje element, som er i forhold til dem med su-forsørgertillæg og su-handicaptillæg, og de grupper, som er omfattet af det, vil hurtigst muligt få – det er i hvert fald målet og det, vi arbejder hen imod – et beløb på 2.000 kr. Det, der jo er udgangspunktet i det her, er en erkendelse af, at vi står i en situation med stigende energipriser og en højere inflation, men at vi ikke kan kompensere en til en og derfor målretter, kan man sige, til de grupper, der har lidt, eller som ikke har en mulighed for at tage et arbejde eller et studiejob. Man kan selvfølgelig stille spørgsmålet: Er det nok? Det er det formentlig ikke, men jeg synes, det er en god og vigtig håndsrækning til de her grupper i en svær tid. Jeg synes også, det er vigtigt at understrege her, at der ikke er modregning eller andre sanktioner eller straf eller andet, hvor man bliver ramt af fradrag i forbindelse med at modtage det her beløb. Det er også sådan, og det kan vi lige så godt gøre klart i dag, at der i forhold til den polemik, der er omkring nogle andre tilskud, ikke vil blive krævet tilbagebetaling, hvis der er nogen, der uberettiget har modtaget det her. Og det er, fordi det vil blive givet automatisk ud fra de oplysninger, som ATP har, og det vil sige, at den enkelte borger i den her relation ikke har nogen oplysningspligt eller andet. Derfor skal vi bare være klar på, at kommer der nogle sager, har vi allerede nu sagt, at så er det, fordi der er problemer i forhold til vores egne systemer omkring det her. Og det skal borgeren ikke straffes for. Jeg er også med på, at når man i det her snakker om, at det er pensionister, som modtager ældrecheck, så vil der formentlig være nogle, der er på grænsen til at modtage i forhold Der er nogle, der har et meget lille beløb, men alligevel modtager en ældrecheck, og der kan selvfølgelig blive diskussion om – og det vil der jo altid være – hvor vi lægger snitfladen her. Men vi mener, det er et godt snit, og vi mener, det er en god aftale, så derfor kan vi fra Socialdemokratiets side anbefale lovforslaget.

Jeg kunne godt tænke mig at høre, om man ikke i stedet for kunne have sænket bundskatten. Så ville alle os, der havde gjort gavn, få gavn af det, og det kunne man gøre simpelt, og man ville være sikker på, at der ikke røg noget ud til nogle forskellige; man ville ikke forfordele eller noget andet. Så hvis man nu sænkede bundskatten i stedet for,

Når ordføreren spørger direkte, om man kan sænke bundskatten, vil jeg sige: Jamen selvfølgelig kan man gøre det. Det er bare ikke den model, vi har valgt – vi har valgt at målrette det direkte i forhold til de tilskud til de grupper, der er her. Det synes vi er den rigtige løsning. (NB): Nu så vi jo med varmechecken, at den røg ud til de forkerte mennesker i stor stil – eller det vil man i hvert fald nu undersøge. Først ville man ikke undersøge det, nu vil man godt undersøge det. Må jeg spørge: Har man undersøgt her i forhold til den her aftale, hvor mange der er i risiko for at få det forkert? Eller har man bare sat det i gang, og så siger man okay, eller har man rent faktisk undersøgt, hvor mange der kan 14:12 Henrik Møller (S): Det, jeg tror er vigtigt i forhold til den tidligere sag, er jo bl.a. det her omkring BBR-opgørelsen, som den enkelte borger selv har et ansvar for at opjustere og opdatere til at være korrekt, og det er jo her, en stor, stor del af disse problemer er opstået. Og der er det, at jeg prøver at sige, at det i forbindelse med det her lovforslag er rimelig klart, hvem de her modtagere er. Så jeg har ikke et præcist tal på, hvad det i givet præcist tal på, hvad det i givet fald er forventet at der kan blive af problemer omkring det her, men jeg har personligt ikke nogen forventning om, at vi kommer til at opleve en meget, meget stor mængde. Det er ikke det samme som, at der ikke kan opstå nogen, men vurderingen er ikke, at det bliver et kæmpe problem.

med, at der er nogle, der kan få udbetalt noget forkert. Ordføreren står også og siger, at det kan være, der er nogle, der ligger lige på grænsen, der burde have en udbetaling. Vi så med hensyn til varmechecken, at den var gået ud til nogle unge mennesker, som så fluks var gået ud og havde købt euforiserende stoffer for skatteborgernes penge. Jeg synes jo godt nok, det er problematisk, at man så ikke, når man fremsætter sådan et lovforslag, har gjort sig nogle overvejelser og spurgt sig selv, hvordan man kan undgå at lave de her fejl, i stedet for at man så bare står på talerstolen og siger, at der vil være fejludbetalinger til nogle, der ikke skulle have haft det, og at der måske også ville være nogle, der burde have fået

man i en lovgivningsmæssig proces går ind og begynder at stille nogle krav om, hvad de penge, vi udbetaler, helt præcis skal bruges til. Altså, det er jo det, man siger, når man kan blive forarget over, at nogle af de folk, der modtager de her penge, bruger dem på bestemte ting. Det er vel ikke det, der er udgangspunktet. Det her er en håndsrækning i forhold til energiafgifterne og den inflation, der er. Hvordan folk så bruger deres penge, vil jeg som udgangspunkt ikke tage stilling til eller blande mig i i den her forbindelse. Jeg prøver jo at sige, at der rent faktisk her – modsat den tidligere sag, som der hele tiden bliver refereret til til – hvis man læser lovforslaget og de bemærkninger, der ligger i det, er en klar beskrivelse af, at de her målgrupper er rimelig præcise, og at derfor bør der ikke være de her fejludbetalinger. Men jeg kan jo ikke stå her på talerstolen og garantere, at det ikke vil komme til at ske. Altså, så vil jeg få smidt den lige i hovedet med det samme, lige så snart vi oplever, at der er en eller to i forhold til de problemer, der kan opstå her. Jeg vurderer ikke, at det umiddelbart bliver noget problem. Det, jeg siger, er, at når man lægger et snit, vil der jo altid være nogle, der ligger tæt på den her snitflade, og det gælder, uanset hvornår eller hvor vi lægger snittet i det her. Det er ikke det samme som at sige, at alle dem, der ligger under snittet, uberettiget ikke får de her penge. Det gør de ikke, for vi står jo ved den snitflade, vi har valgt. Nu ved jeg ikke, om ordføreren ville misforstå mit spørgsmål, men jeg taler om unge mennesker, som ikke var berettiget til en check, og som gik ud og brugte pengene, som vi har læst om. Og de er jo ikke forpligtet til at betale dem tilbage. Det er da at have en omgang med skattemidler, som ikke er korrekt. Og jeg vil bare stadig væk holde fast på – og det mener vi i Dansk Folkeparti – at selvfølgelig burde man da, når man laver et nyt lovforslag, der der kører lidt på samme præmisser, i hvert fald have gjort sig sine tanker og overvejelser om at udbetale de her penge på en lidt mere omhyggelig måde, sådan at checken lige nøjagtig rammer de mennesker, den er tiltænkt. Det synes jeg jeg har givet udtryk for, og det mener jeg rent faktisk også de gør. Og jeg mener ikke, man kan sammenligne de to sager, i forhold til at der her ikke er nogen oplysningspligt for den enkelte borger med hensyn til at kunne modtage det her. Det bør køre rimelig straight i forhold til ATP's systemer og opgørelser, og i forhold til hvem de her grupper er. Vi kan jo se, hvem det er, der modtager ældrecheck. Så kan der være de der grænsetilfælde, hvor spørgsmålet er, om man har modtaget det fra marts eller måske først i april-maj måned. Og det er her, der kan opstå nogle problemer i forhold til det. Jeg mener, det er rimelig klart, og jeg vil stadig væk som udgangspunkt sige, at vi har besluttet, at hvis der er nogen fejludbetalinger, vil vi ikke kræve en tilbagebetaling her. Og det vil sige, at jeg heller ikke vil gå ind i en debat om de personer, som uretmæssigt har modtaget penge – som jeg mener udgør et meget, meget begrænset antal – og hvordan de penge så i givet fald skal bruges. Jeg synes, det er en uskik, at vi skal ind og begynde at bestemme, hvad folk skal bruge deres penge til. Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke flere spørgsmål til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Venstre, og det er hr. Hans Andersen. Velkommen. Kl. Venstre anerkender, at folkepensionister skal have en hjælpende hånd i en tid, hvor prisen stiger på mange forbrugsvarer, og at mennesker, der ikke har mulighed for at gøre brug af de mange jobmuligheder, der er i dag, skal have lettet en presset økonomi i forbindelse med stigende inflation. Venstre er med til at sikre en ansvarlig finansiering ved at nedjustere de offentlige investeringer. Regeringen havde i første omgang foreslået at finansiere det her lovforslag, ved at staten skulle tage et større lån. Det var uansvarligt, det var Venstre imod, for det kunne have fremmet inflationen yderligere, og derfor er Venstre glade for, at vi har været med til at sikre, at finansieringen nu er på plads. Venstre er også særlig glade for og tilfredse med, at det er en samlet aftale, der også betyder, at vi forhøjer det maksimale beskæftigelsesfradrag i både 2022 og i 2023, og at vi lemper elafgiften. Der er afsat 1 mia. kr. til at hæve beskæftigelsesfradraget med, er afsat ½ mia. kr. til at lempe elafgiften med. Så det vil gøre, at det bedre kan betale sig at arbejde, så flere af de penge, danskerne tjener, kan blive i deres lommer på et tidspunkt, hvor priserne stiger. Derfor kan Venstre i dag støtte op om lovforslaget. Med lovforslaget er der tale om en udmøntning af aftalen om kompensation af borgere for stigende energipriser fra juni 2022. Med lovforslaget ydes der helt konkret en målrettet økonomisk støtte til ældre i samfundet. Det drejer sig om folkepensionister, som har en begrænset likvid formue og beskedne supplerende indkomster, overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og dette inkluderer førtidspensionister og seniorer, samt modtagere af tidlig pension, efterløn og fleksydelse. Endelig drejer det sig også om uddannelsessøgende, der har en funktionsnedsættelse, eller som er enlige forsørgere. Det er nogle af de danskere, der rammes særlig hårdt af inflationen, og derfor støtter SF selvfølgelig også lovforslaget, der giver en nødvendig økonomisk håndsrækning til nogle af dem, der er særlig hårdt ramt af de stigende energipriser. I SF er vi dybt optaget af inflationen, der har sat og fortsætter med at sætte et stort økonomisk præg på hele vores samfund. Vi har alle bemærket, at prisen på helt almindelige dagligvarer som eksempelvis 1 l mælk er steget voldsomt, og det er på ingen måde uden væsentlig betydning for store dele af den danske befolkning. Jeg står her i dag og er yderst opmærksom på, hvor privilegeret jeg selv er som medlem af Folketinget, ikke desto mindre er jeg dybt optaget af og meget berørt over antallet af danskere, der lider under denne inflation i sådan en grad, at det har helt afgørende konsekvenser for både deres livskvalitet og levestandard. Jeg skænker en tanke til de danskere, der af den ene eller anden grund står uden for arbejdsmarkedet, samt unge uddannelsessøgende med su-handicaptillæg eller su-forsørgertillæg, og jeg glæder mig over, at det netop er nogle af disse befolkningsgrupper, der bliver særligt tilgodeset med dette lovforslag, ved at de får den økonomiske støtte, de har brug for. Derfor bakker SF varmt op om lovforslaget. Tak for ordet.

Enhedslisten har været med til at få den her aftale i stand. Vi har også bakket op om hastebehandling, hvilket jo har udløst et par spidse bemærkninger fra nogle af høringsparterne. Men det haster jo. Og det haster for dem, der faktisk skal have de her reguleringer. Jeg opfatter det lidt som en nødløsning. Jeg er overbevist om, at vi meget hurtigt skal igangsætte forhandlinger om mere varige løsninger, uanset om det handler om mere permanente dyrtidsreguleringer eller det handler om ydelsesforhøjelser. Jeg er overbevist om, at de kommende år vil byde på betydelig mere svingende priser, end vi har set de sidste 30 år. I den forbindelse håber jeg så også, at vi vil få nogle lidt grundigere analyser af, hvilke af prisstigningerne der faktisk er legitime og altså bygger på regulære stigende omkostninger, og hvilke der bare er for en sikkerheds skyld som jeg i hvert fald har set mange steder. Så under alle omstændigheder er den her nødløsning helt nødvendig, og derfor stemmer Enhedslisten selvfølgelig for den. Tak til ordføreren. Der er ikke ønske om korte bemærkninger. Den næste ordfører kommer fra Det Konservative Folkeparti, og det er hr. Niels Flemming Hansen. Velkommen. Kl. 14:22 (Ordfører) Niels Flemming Hansen (KF): Mange tak for det. Jeg skal gøre det kort. Vi bakker op om forslaget, da det er en del af aftalen om den grønne skattereform, som vi er meget glade for at være med i. Lad det være ordene herfra. Tak til ordføreren. Så vil jeg langsomt præsentere næste ordfører. Tak til alle ordførerne for sådan at nærme sig talerstolen. Den næste ordfører kommer fra Danmarksdemokraterne, og det er hr. Bent Bøgsted. Velkommen. Tak for det, formand. Det er jo første gang, jeg skal på talerstolen for Danmarksdemokraterne, så det er jo en ren og skær fornøjelse. Jeg skal starte med at sige, at da det her skulle forhandles på plads, var jeg godt nok inviteret over til beskæftigelsesministeren. Det var som løsgænger. Det var, før Danmarksdemokraterne blev dannet. Så blev jeg ikke inviteret mere, men ministeren kunne jo ikke vide, at Danmarksdemokraterne ville blive oprettet, og at jeg så er med. Men lad det nu ligge. Den aftale, der er kommet her, har til formål at hjælpe og tilgodese pensionister, førtidspensionister, seniorpensionister, modtagere af tidlig pension, efterløn, fleksydelse,

Desuden giver man så også et løft til førtids- og seniorpensionister, modtagere af tidlig pension, efterløn og fleksydelse på 2.000 kr., og det samme gælder dem, der er på su-handicaptillæg og su-forsørgertillæg for enlige forsørgere, også også 2.000 kr. Det kan vi i Danmarksdemokraterne sagtens støtte. Det er rigtig godt, at de svage grupper bliver tilgodeset med et løft. Man kunne så altid diskutere, om der skulle være noget, der var mere permanent på det område, men det er ikke med i det her. her. Som det ser ud, kan vi i Danmarksdemokraterne fint støtte det her forslag. Vi ser frem til, at det bliver vedtaget, så det kan komme til at virke. Så kan det i hvert fald komme til at virke, inden regeringen udskriver valg. Tak til ordføreren. Der er ikke ønske om korte bemærkninger. Den næste ordfører er fru Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti. Velkommen. Kl. I Dansk Folkeparti har vi fremsat et udspil, der hedder en hjælpende hånd . Det er til de svageste, de mest trængende danskere, der har svært ved at klare sig her i krisen. Blandt de seks til otte punkter er der også det, at vi gerne så, at ældrechecken blev gjort momsfri. Nu er der så kommet det her engangsforslag om at give ældre og folk på overførselsindkomster og nogle su-grupper et engangsbeløb, som er skattefrit. Det hilser vi selvfølgelig også velkommen i Dansk Folkeparti i forhold til den krise, vi står i. Men i Dansk Folkeparti havde vi gerne set, at alle danske unge på su havde fået den her håndsrækning på 500 kr. skattefrit. De kæmper også med højere fødevarepriser og større el- og varmeregninger. Så vi havde sådan set gerne set, at det ikke kun var specifikke grupper blandt dem, der får su, der fik den her engangsydelse, men alle grupper. Derudover bliver jeg også lige nødt til at vifte med flaget for at sige, at jeg håber, at man i hvert fald kigger lidt på de systemer, så man, når man automatisk udbetaler penge, fejlfinder på dem og så gør fejlmargenen så lille som muligt. Jeg var lidt bekymret over Socialdemokraternes ordførers tale før på det område. Men vi støtter forslaget. Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Og så kan jeg give ordet til Nye Borgerliges ordfører, hr. Lars Boje Mathiesen. Velkommen. Kl. 14:27 (Ordfører) Lars Boje tragikomisk og ganske grotesk ved, at Folketinget og politikerne herinde pålægger danskerne så høje skatter og afgifter, at de har behov for checks, for at de kan betale de skatter og afgifter. Prøv lige at tænke lidt over det: Det her Folketing pålægger danskerne så massive skatter og afgifter, at man nu smider checks efter dem, for at de har råd til at betale de skatter og afgifter. Inden jeg kom i Folketinget, sad jeg og tænkte, at det simpelt hen ikke kan passe, at man har indrettet sådan et system, men nu er jeg herinde, og det har man. Det er sådan et system. Grundlæggende mener vi i Nye Borgerlige, at man skal sænke skatter og afgifter, for de her checks, om man vil det eller ej, bliver sådan en detailstyring. Det bliver en del af sådan et lommepengesamfund, hvor borgerne skal aflevere alle deres penge til politikerne, og så kan de være heldige, hvis de får lidt ud en gang imellem; så får de lidt lommepenge; nu får du en check. Når jeg hører debatten derude, ville jeg ønske, at debatten handlede om en kritik af Folketinget og politikerne for, at de har så høje skatter og afgifter. Men meget af debatten derude nu foregår ved, at folk siger: Hvorfor har jeg ikke fået en check? Min nabo har fået en check – hvornår får jeg en check? Man skal bare huske, at i det her lommepengesamfund afleverer man samtidig sin handlefrihed, sine handlemuligheder og sine valgmuligheder til politikerne. Man giver magten til det politiske system. Man bliver umyndiggjort, man bliver klientgjort, og man må så stå og bede om almisser, som politikerne hjertens gerne vil give ud i form af checks til dem, som de synes lige fortjener det i den her omgang. og hvis du ikke får en check i den her omgang, er det jo, fordi politikerne ikke synes, at du er trængende nok. Det har politikerne besluttet: Du er ikke lige værdig nok. Og i min optik er det nok også, fordi du ikke tilhører en gruppe, som er nødvendig, for at stemmerne falder det rigtige sted til næste valg. Grundlæggende er vi meget, meget imod at have et lommepengesamfund, som er baseret på checks. Nu står vi så i en situation, hvor det er det, et flertal i Folketinget gør, og det er jo, kan man sige, reelt set en form for skattelettelse, fordi der ryger penge væk fra staten og ud til borgerne, hvor de burde ligge i første omgang. Så på den måde ville vi da selvfølgelig være tilbøjelige til at stemme for, når der kommer flere penge til borgerne. Men grundlæggende er det altså et dybt forfejlet system, at man skal have et lommepengesamfund. Det burde være lige præcis omvendt. Tak. Tak for det. Der er en kort bemærkning fra hr. Lars Boje Mathiesen. Undskyld, det er der så ikke. Det er bare kommet ind på tavlen ved en fejl. Der er ikke andre på listen,

Det kunne ellers have været kønt, hvis man så ordføreren stille spørgsmål til sig selv. Hvis man er til den slags med dubletter, så kan jeg jo sige, at der kommer en video på min facebookside senere to versioner af mig. Så det er en værre ballade. Men i forhold til lovforslaget her ser vi på det på samme måde, som hr. Lars Boje Mathiesen egentlig også gør, og som Nye Borgerlige gør, nemlig at der er noget mærkværdigt ved, at man opkræver så høje skatter og afgifter, at man bagefter skal til at afhjælpe borgerne, så de bl.a. kan betale de her høje skatter og afgifter. Vi synes, at det, man burde have gjort, særlig når man tænker på, at inflation er noget, der rammer alle – der er jo ikke nogen, der går fri af inflationen så er at se på generelle skattelettelser og afgiftslettelser, selvfølgelig finansieret med et mindre offentligt forbrug. Der må man så også rose aftalen her, fordi finansieringen i høj grad findes ved at skrue ned for de offentlige investeringer, og det kan jo i sig selv have en inflationsdæmpende effekt. Men vi er imod den her måde at tænke politik på, altså at sige, at udvalgte grupper skal have en check, frem for at forbedre rammevilkårene, så alle får bedre mulighed for at klare sig selv. Derfor kommer vi ikke til at stemme grønt til det her forslag. Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Jeg ser ikke nogen fra Frie Grønne, KD eller Moderaterne. Så er vi færdige med ordførerrækken og kan give ordet til beskæftigelsesministeren. Mange tak for ordet. Også tak for alle de faldne bemærkninger under behandlingen af lovforslaget. Som flere har gengivet, indgik et bredt flertal i Folketinget kort før sommerferien en aftale om kompensation af borgere for stigende energipriser. Der er ikke nogen tvivl om – som flere også har bemærket – at rigtig mange danskere, alle danskere, lige nu har svært ved at få pengene til at række på grund af de stigende energipriser. I dag er vi så klar til at tage endnu et skridt for at få pengene ud på kontoen hos nogle af de danskere, der har allermest brug for dem. Lovforslaget handler om de engangsbeløb, vi er blevet enige om at udbetale til borgerne som kompensation for de stigende energipriser. Jeg vil selvfølgelig også bare takke alle for at være mødt ekstraordinært op i dag, så vi hurtigst muligt kan behandle lovforslaget og forhåbentlig få pengene ud at virke hos de borgere, der venter på dem. Det fortjener de. Krigen i Ukraine og de stigende energipriser udgør en ekstraordinær situation. Der er mange danskere, som bliver påvirket af prisstigningerne, og det har været og er fortsat en svær balancegang at beslutte sig for, hvem der skal have en ekstra økonomisk håndsrækning. Kompenserer vi for mange for meget, ja, så vil det jo altså blot puste yderligere til inflationen. Derfor har vi sammen med et bredt flertal i Folketinget besluttet os for at fokusere på dem, som vi ved har sværest ved at få pengene til at række, og som samtidig har sværest ved selv også at gøre noget ved deres situation. At yde målrettet økonomisk støtte i en tid med inflation er også helt i tråd med, hvad økonomer i øvrigt har anbefalet. Det er derfor, vi har besluttet, at de skattefri engangsbeløb skal udbetales til folkepensionister, der modtager ældrechek, dvs. de fattigste folkepensionister, og personer, der modtager enten førtidspension, seniorpension, efterløn eller fleksydelse. Vi har også besluttet at give lidt penge i hænderne på den gruppe af su-modtagere, der får su-handicaptillæg eller su-forsørgertillæg som enlig forsørger. Vi vil gerne give en økonomisk håndsrækning til de grupper, fordi de alt andet lige har begrænsede indkomster og kan have vanskeligt ved at gå ud og gøre brug af de mange jobmuligheder, der lige nu er, som andre grupper kan. I regeringen er vi fortsat opmærksomme på situationen. Vi vil blive ved med at følge udviklingen tæt og holde øje med, om der bliver behov for yderligere hjælp til de danskere, der har brug for det. Afslutningsvis vil jeg igen takke partierne for den gode behandling af lovforslaget. Jeg ser frem til udvalgets behandling.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

Meddelelse om, hvem der er valgt i henhold til gruppernes indstilling, vil blive optaget i www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). De pågældende er herefter valgt.